Prelazimo na iduću točku dnevnog reda, to je: 23. Konačni prijedlog Zakona o inspekcijama u gospodarstvu, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 580 Predlagateljica zakona je Vlada RH. Prijedlog akta ste primili.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 Da. Poštovani zamjenik ministra gospodarstva gospodin Alen Leverić. Izvolite. izravno je vezano u smjeru transformacije Državnog inspektorata. Naime, Vlada RH u rujnu 2013.godine donijela smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2014.-2016.godine. Temeljem zadanih smjernica Hrvatski sabor je u studenom 2013.donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave. Kako je provedba inspekcijskog nadzora osnovni instrument pravilne primjene zakona ujedno osigurava neposredno praćenja stanja u pojedinom upravom području nužno je bilo inspekcijske poslove i ostale poslove državne uprave u istom upravnom području objediniti u istom tijelu državne uprave. Donošenjem ovog zakona inspekcijski poslovi iz područja zaštite potrošača, elektroenergetike, rudarstva, oprema pod tlakom i gospodarenja otrovnim kemikalijama bit će objedinjeni u istom upravnom tijelu što će pridonijeti učinkovitom praćenju stanja u pojedinom upravnom području. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba SDP-a govorit će poštovana kolegica Lidija Bagarić. Zahvaljujem se poštovani potpredsjedniče Sabora. Poštovani zamjeniče ministra, kolegice i kolege. pred nama je Zakon o inspekcijama u gospodarstvu. Kao što je zamjenik ministra u svom izlaganju uvodno rekao znači rezultat je smjernica Vlade koji su donesene krajem prošle godine u rujnu prošle godine u kojima je predviđeno moglo bi se reći ukidanje odnosno transformacija Državnog inspektorata. Državni inspektorat provodio je inspekciji nadzor u području trgovine, usluga, ugostiteljske djelatnosti i pružanje usluga u turizmu, u području rada i zaštite na radu te u području elektroenergetike, rudarstva i opreme pod tlakom. Za sve ostalo inspekcijski nadzor provode ministarstva i druga središnja tijela državne uprave u okviru svoga djelokruga. Ustrojeno je do sada više od 40 inspekcija od kojih je većina i do sada djelovala u okviru nadležnih ministarstava, a samo 6 od njih djelovalo je u okviru Državnog inspektorata. Dakle imali smo neujednačen sustav s dva različita modela obavljanja inspekcijskih poslova. I bilo je naravno nužno objediniti inspekcijske poslove unutar određenog upravnog područja. Od najave transformacije inspektorata, a pogotovo stupanjem na snagu izmjena i dopuna Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave svjedoci smo brojnih pritisaka u javnosti kako je ukidanje Državnog inspektorata veliki korak unazad jer se ukida jedinstveno i neovisno tijelo i da će građani sada biti jako zbunjeni jer navodno neće znati kome se treba obratiti. Pa bih ja sada navela jedan primjer odnosno citirala bih tekst sa službenih stranica donedavno aktivnog Državnog inspektorata koji je još uvijek dostupno pa na stranici koja se odnosi na područje nadzora piše sljedeće citiram: "Često nam se obraćate s pitanjima" znači odnosi se naravno građanima "s pitanjima čiji sadržaj upućuje na potrebu postupanja nekog drugog tijela i pri tome izražavate nezadovoljstvo što Državni inspektorat ne može svojim postupanjem riješiti taj problem ili okolnosti. Međutim inspekcijski poslovi Državnog inspektorata odnosno inspekcijski nadzor za pojedina upravna područja uređeni su Zakonom o Državnom inspektoratu, a djelatnosti su uređene materijalnim propisima. Državni inspektorat obavlja inspekcijske poslove dakle nadzire primjenu zakona i drugih propisa u onim područjima koja su navedena pod sektorima nadzora. Nekoliko se grupa pitanja koja nam upućujete ponavlja osobito početkom turističke sezone, a da iste nisu u djelokrugu ovog tijela. Stoga vas radi lakšeg snalaženja i bržeg dolaženja do relevantnih odgovora upućujemo za pitanje buke i zaštite od buke na Ministarstvo zdravlja, za pitanje fiskalizacije na Ministarstvo financija, za pitanja legaliziranja objekata na Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, za pitanja zdravstvene ispravnosti namirnica na Ministarstvo zdravlja,

za pitanja ishođenja rješenja o minimalnim tehničkim uvjetima na Ministarstvo gospodarstvo, za pitanje dozvola za izvoz i uvoz robe Ministarstvo gospodarstva, za pitanje posredovanja u prometu nekretnina Ministarstvo gospodarstva." Dakle građani su i do sada bili jako zbunjeni iz tog razloga je Državni inspektorat stavio ovo na svoje službene Internet stranice što pokazuje u biti da neće ubuduće biti zbunjeni jer su već i do sada bili. I slijedom navedenog Klub SDP-a smatra da se nepotrebno politizira, možete se javiti replikom ako vam je nešto smiješno, pokušavajući uvjeriti javnost kako smo proteklih 15 godina imali jedinstven i neovisan sustav jer činjenica je da nismo. Često su se nadležnosti poklapale pa se čak događalo da dvije inspekcije rade na istoj stvari i donesu različita rješenja. Na istom tragu oglasio se i Transparent International Hrvatska koji tvrde kako je već ranije trebalo ukinuti Državni inspektorat jer je njihov rad netransparentan i da su inspekcije selektivno primjenjivale zakone. Ostaje nam zaključiti kako je zapravo logično da se pojedine inspekcije vežu uz svoje resore kao što je to slučaj i u većini europskih država. Transformacijom Državnog inspektorata Ministarstvo gospodarstva preuzelo je inspekcijske poslove u području zaštite potrošača, elektroenergetike, rudarstva i opreme pod tlakom kao i državne službenike i namještenike koji su zatečeni na obavljanju preuzetih poslova. Zbog navedenih promjena djelokruga Ministarstva gospodarstva potrebno je urediti ustrojstvo ovlasti i postupanje inspekcija u gospodarstvu. Ovaj predloženi Zakon o inspekcijama u gospodarstvu predviđa odgovarajući zakonski okvir za djelovanje inspekcija kroz samostalnu upravnu organizaciju u sastavu Ministarstva gospodarstva. Predviđene inspekcije u gospodarstvu su tržišna inspekcija koja je zadužena za poslove u području zaštite potrošača elektroenergetska inspekcija, rudarska inspekcija, inspekcija opreme pod tlakom i inspekcija gospodarenja otrovnim kemikalijama koja je zadužena za nadzor nad provedbom posebnog zakona sukladno Konvenciji o zabrani razvijanja proizvodnje, gomilanja i korištenja kemijskog oružja i o njegovom uništenju. Detaljan opis svih poslova naveden je u prijedlogu zakona pa naravno neću sada nabrajati. Područne službe sa svojim ispostavama planiraju se ustrojiti u Zagrebu, Rijeci, Splitu, Osijeku i Varaždinu. Zakonom se jasno uređuju inspekcijski poslovi, ustrojstvo, način rada, prava i obveze i ovlasti inspektora te područje djelovanja pojedine inspekcije. Definiraju se radna mjesta na koja se inspektori mogu rasporediti, potrebni uvjeti za zapošljavanje i napredovanje te specifičnosti uvjeta rada koji se odnose na mogućnosti i potrebe za prekovremenim radom ili …/Govornik se ne razumije./… inspektora na neko drugo područje. Također se definiraju prekršajne odredbe odnosno iznosi novčanih kazni za prekršaj pravnih i fizičkih osoba. U prijelaznim i završnim odredbama zakon jasno definira da postupci koji su započeti prema odredbama Zakona o državnom inspektoratu a koji nisu pravomoćno dovršeni do dana stupanja na snagu ovoga zakona dovršiti će se prema odredbama A žalbe protiv rješenja inspektora u području zaštite potrošača elektroenergetike, rudarstva i opreme pod tlakom koje do dana stupanja na snagu ovoga zakona nije riješilo Povjerenstvo za žalbe Državnog inspektorata, riješiti će povjerenstvo za žalbe ministarstva koje se u ovom slučaju konačno postaje i u pravom smislu riječi drugostupanjsko. Zakonom se također popisuju primjena provedbenih propisa do stupanja na snagu novih novih temeljem ovog zakon. A do stupanja na snagu pravilnika koji se propisuje oblik, sadržaj, način izdavanja službene iskaznice i značke inspektori će koristiti postojeće pa se ne može govoriti o totalnoj blokadi sustava. U cilju reguliranja inspekcijskih poslova u gospodarstvu a kako bi se izbjegle pravne praznine i nesigurnost Klub SDP-a podržati će donošenje predloženog zakona po hitnom postupku. Hvala. Imamo prijavljenu repliku kolege Bore Grubišića. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolegice Bagarić, ja sam radostan, sretan što imate vjeru i nadu u izvrsno funkcioniranje naših novoustrojenih reklo bi se iako preraspodijeljenih inspekcija po raznim ministarstvima. Ali prije nekoliko godina ovdje sam postavio pitanje na aktualnom satu u svezi krivo izdane koncesije od strane Ministarstva gospodarstva, odjel za rudarstvo u svezi iskorištavanja eksploatacije rudnog bogatstva na području Brodsko-posavske županije, radi se o kalcitu dakle brdima vapnenca. U igri su bile dvije firme i Ministarstvo gospodarstva koje, odjel za rudarstvo koje je odlučilo potpisom tadašnjeg ministra Polančeca da to ide jednoj firmi iako potpuno nepravilno. E sada, da se ona druga, treća, treći subjekt žali kome? Inspekciji koja je pri ministarstvu. Drugostupanjska kažete ima povjerenstvo za žalbe je li tako, istog ministarstva? A samo ministarstvo je stranka u sporu inspekcijskom. Kako će to izgledati evo ja se pitam bez imalo ovako da kažem na vas nekakvih kritika. Nego kako će to evo u ovakvom slučaju izgledati? Teško. Na repliku odgovara poštovana Lidija Bagarić. Izvolite. **Bagarić, Lidija (SDP)** Evo kolega kao prvo drago mi je da sam vas usrećila barem malo a ne znam koliko ste upoznati sa, znači dosadašnji isti inspektori, znači koji su donijeli rješenje su odlučivali i u drugostupanjskom što je apsurd. A sada ipak u okviru ministarstva znači imamo upravu inspekcijsku i imamo povjerenstvo koje imenuje ministar koje je neovisno. ipak imate treću stranu koja o tome odlučuje. Znači ne isti inspektori koji su donijeli određeno rješenje. Tako da mislim da ćemo se složiti da je ovo ipak korak unaprijed. I ne znam koga biste vi predložili da bi bio ta treba strana. U ime Kluba HDZ-a sada će govoriti poštovani kolega Davor Božinović. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, gospodine zamjeniče ministra. ja mislim da je ovo jedna dobra tema, važna tema, bez obzira kako joj tko prilazi. Naime i kad se ovdje raspravljalo o ukidanju Državnog inspektorata pokušali smo reći, barem mi iz kluba HDZ-a da je ovo trenutak, barem je tako i najavljen, u kojem treba napravit korak naprijed u odnosu na postojeće stanje i zbog toga smo tu, zbog toga postoji institucija. Nažalost, uz sav trud iščitavajući ovo što je danas zastupnicima na stolu, taj korak naprijed ne možemo prepoznat, a ja ću probat objasnit zbog čega je to tako. Prvo, ovu priču treba stavit u kontekst onako kako je ona službeno i najavljena, reforme državne i javne uprave u Republici Hrvatskoj, reforme koju još nismo uspjeli vidjet, barem u onom njenom najvažnijem, cjelovitom, strateškom dijelu. I osobe u Vladi koje su zadužene za reformu državne uprave kad govore o reformi državne uprave govore o ukidanju Državnog inspektorata kao da je sav problem državne uprave u Hrvatskoj ležao u Državnom inspektoratu. Kolegice Bagarić, vi ste rekli u onom prvom dijelu, kasnije ste čitali što piše u zakonu, a ja bih se usudio reći više nego itko u Vladi koji je obrazlagao ovo. Ako ništa, bar ste pročitali taj nekakav web site Državnog inspektorata pa ste nešto rekli. Iz Vlade smo čuli samo dvije stvari, ovo se radi zbog ušteda i ovo se radi zbog velikog broja neriješenih predmeta, prvo analizu kako ćemo i hoćemo li uopće nešto uštediti sa ovim. To što je netko rekao da će uštedit, to nije ozbiljan pristup poslu, a to da će postat rad učinkovit ili učinkovitiji u odnosu na ono što je prije bilo, ja također ne znam iz čega se može crpiti takvo objašnjenje. Drugo, imamo određen broj ljudi koji prelazi iz inspektorata u inspekcije po ministarstvima. Ne znamo koji je to broj ljudi. Zar ljudi nisu bitni? Zar mi ovdje ne bismo trebali dobit informaciju o tome koliko ljudi ide u inspekciju rudarsku ili energetsku ili ne znam koju? To predlagatelju nije bitno, uostalom potrošio je manje od minute da nam objasni važnost ovog reformskog projekta. Naravno, čovjek je najmanje kriv zbog toga što mora govorit ovo što mora govorit. Naš problem je da ne shvaćamo iz ovog materijala koja je svrha inspekcije, koji je njezin konačni cilj i ono što se provlači kroz cijeli dokument, ali što se mentalno provlači kroz organizaciju i funkcioniranje državne službe na ovim prostorima je da je država ta koja ne griješi, a da griješe samo pojedinci i poslovni subjekti. Zato ćete vi u ovom prijedlogu zakona vidjeti kaznene odredbe, kaznit će se zbog ovoga, kaznit će se zbog ovoga, kaznena prijava, prekršajna prijava. A što će se dogodit kad ministarstvo pogriješi, kad država pogriješi? Ona ne može pogriješit i to je taj korak nazad. Nije korak nazad jer ste vi SDP pa je to sad nekakva socijalistička orijentacija ili povratak jačanju regulacije itd. Cijeli svijet ide prema tome da izvuče ono što je bitno pa i iz inspekcijskih nalaza kako bi unaprijedio sustav. Ja sam ministru Bauku dao jedan primjer na tragu ovoga što ste vi rekli a što je treće. Imate primjer američki, tamo su isto inspekcije po resorima, svaki resor ima svoju inspekciju ali svaka inspekcija ima glavnog inspektora. I znate kako se štiti njihova neovisnost, tako kad hoćete smijenit inspektora, glavnog inspektora u resoru, američki predsjednik Obama trenutačno mora unaprijed o tome izvijestit oba doma Američkog Kongresa. Tako se štiti neovisnost inspekcije. Ne kažem da je to jedini način, ali iz toga vidite koliko je to zapravo važno, koliko je važan taj nalaz do kojeg će inspektor doći jer ako on dođe na terenu do zaključka da je nekoliko subjekata iz bilo koje branše napravilo istu grešku, a primjenjivali su zakon na isti način, nešto nije dobro u zakonu. Zato je javni profil veoma važan, javni profil inspektorata gdje će se kao i u drugim zemljama njihovi nalazi objavljivati na web stranicama. Iz toga će se izvlačit zaključak kako bi reforma išla dalje. Znate, postoji samo jedno pravilo oko kojeg se svi slažu kad se govori o reformi, pogotovo reformi državne i javne uprave, a to je da je to proces bez kraja. Uvijek može bolje. A kako ćemo ići naprijed, kako će bit bolje ako ne koristimo i one informacije koje dobivamo sa terena pa i od strane inspekcije. Ali ne, o tome kod nas nema ni riječi. Mi ćemo samo kaznit prekršajima kazneno u zatvor. Sve je to u redu, ali to je samo jedan dio posla. Drugi dio posla je kako da zakoni budu što bolji i što primjenjiviji u praksi. Zato kad ide se u ovakav posao kao i kod svake reforme ona mora biti dobro iskomunicirana. Da bi ona bila dobro iskomunicirana vi morate poznavati problem, vi morate sa razine sa koje se ta reforma lansira otvorit sebe prema kritici svih kojih se to tiče. Mi smo ovdje napravili situaciju takvu da smo da te inspekcije sada idu u ministarstva. Ti ljudi su u ovom trenutku nejasnom statusu, osobnom. Pustite vi to jel' može koristiti staru iskaznicu, ovu, onu. Nitko od njih zapravo ne zna hoće li bit u ovom trenutku inspektor, neće bit inspektor. Ovo što je sadržaj njihovog rada je zapravo prepisano. Ono što su radili u Državnom inspektoratu sad je to prepisano i sad će to raditi u ministarstvu. To nije reforma. Ušteda koliko god bitna ne može biti cilj reforme. Cilj reforme mora biti učinkovitiji sustav, a o tome smo ovdje čuli samo da će on biti učinkovitiji. Kako? O tome nitko nije rekao ništa niti vjerojatno ima pojma jer nema analize. Naši zakoni niti jedan nema podlogu analitičku temeljem čega je predlagatelj zakona došao do određenih zaključaka koje je pretvorio u prijedlog. To je pokazala ova rasprava cijeli dan danas. Nema analize, neovisne analize instituta ovih, onih, ne znam ni ja koga. Neka netko stane svojim imenom i prezimenom iza analize dosadašnjeg rada inspektorata što je bilo dobro, što je bilo loše. Zbog toga što je bilo loše predlažemo da stvari od sada idu ovako. Ne, mi imamo samo izjavu od 16 sekundi, a u konačnici izjava jednog od ministara je bila nadam se da će bit neovisni. Kad su ga pitali hoće li bit neovisni. Mislim ministra možda ne ovoga jednog koji će dobit inspekciju u svoj resor. Je li nada nešto na temelju čega mi radimo reformu sustava? Drugo što je rekao vrijeme će nas demantirati jesmo li u pravu ili nismo. Pa drugo ni ne može reći kad je ovo jednostavno prelomljeno preko koljena. Dakle, nitko se ovdje ne zalaže da stvari ostanu kakve su bile niti se ja zalažem da Državni inspektorat ostane kakav je bio. Ali mi nemamo na temelju čega zaključiti u kom smjeru to treba ići. Ja sam vam iznio neke primjere izvana. Oni se ne mogu jednostavno precrtati na hrvatski slučaj, ali sam siguran da ovo što se ovdje predlaže da to nije to, da to nije rješenje. Mene veoma brinu ti zaostaci. Pazite 40 ili 50000 predmeta to je signal za uzbunu. Kako će to gospodine zamjeniče ministra, koji je vaš plan kako ćete riješit pitanje tih zaostataka. Koliko uostalom ima zaostataka koji su u vašem resoru, koliko tisuća. Jel' imate neki rok? Je li znate kako ćete se s tim nosit? Ne. Znate ako ovako budete nastavili raditi onda će za par godina netko zaključiti da je u vašem ministarstvu u inspekciji zaostataka možda 30000 zato što nema akcijskog plana kako se s tim suočiti i kako taj problem riješiti. Dakle, mi ne razmišljamo da naša uprava mora bit moderna. Imamo samo rješenja sadašnja koja mijenjamo sa rješenjima prošlim. Budućnosti ovdje nema. Nije ovo nikakva kvantna fizika. Ljudi vani rade na ovakvim problemima, rješavaju ovakve probleme. Nisu ih riješili, nitko ih nije riješio, ali rade korak naprijed. Ovo što mi radimo je korak nazad jer ja ne vidim kako ćemo mi sačuvati neovisnost ovog instituta kad vidite da su i zemlje koje su malo ranije uvele demokraciju od nas prije par godina donijele taj reformski zakon u kojem su čak predsjednika države kao šefa izvršne vlasti ovlastile da kad se želi smijeniti glavni inspektor o tome mora razgovarati Parlament. I osnovni i možda jedan od najvažnijih prigovora je ovdje Hrvatskog sabora nema. Dakle, mi o nalazima inspektora nećemo raspravljati, nećemo imati uvida u njihov rad. To će bit možda u nekakvom izvješću o radu Ministarstva gospodarstva na stranici vjerojatno 50 i nekoj i Sabor kao vrhovno političko tijelo u ovoj zemlji koje je na neki način, ne na neki način nego i kontrolira rad Vlade u ovom dijelu će biti osakaćen za veoma važne informacije. A ja vam kažem na ovome i na ovakvim stvarima počiva kvaliteta našeg života u budućnosti. Bez stvaranja stvaranja jedne učinkovite, moderne uprave nema gospodarskog rasta i nema izlaska iz krize. Hvala vam. Hvala lijepa. Sad ćemo prijeći na replike. Boro Grubišić, izvolite. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolega Božinović jako ste lijepo složili ovaj vaš govor ne ulazeći previše u samu problematiku ovih članaka u zakonu jer kako ste sami rekli ono što je inspekcija radila prije to radi i nadalje i to je samo prepisano u ovom materijalu. No, ono što je bilo prije mijenjajmo za sadašnjost dovodi do primjene onog načela tko stoji, a mi stojimo zapravo, taj nazaduje jer sve druge zemlje napreduju. 2 osnovne stavke i osobine inspekcije su učinkovitost i neovisnost. učinkovitost i neovisnost. Kad se govori o učinkovitosti onda mogu navesti primjer kaže koji je grah najbolji, vojnički. A zašto? Pa zato što se tisuću porcija skupa kuha u jednom kazanu. Sada smo napravili 20-ak koliko više porcija, svak kuha za sebe. E sada, neovisnost razdijeljena po ministarstvima pa zaista mirišem sukob interesa u slučajevima kada je u inspekciji samo ministarstvo jedna od stranaka. jedna od stranaka. Kako će to inspektor koji pripada ministarstvu recimo gospodarstva ocijeniti prijavu inspekcijsku na ministra gospodarstva ili nekakav odjel u ministarstvu? Kako će uopće raditi kad pripada Ministarstvu gospodarstva? Pa i ta drugostupanjska komisija, povjerenstvo, i ona je dio Ministarstva gospodarstva recimo. Ili zdravstva, nije bitno kojeg ministarstva. Dakle, a o tome da Hrvatski sabor nema nikakve ingerencije ili miješanja pa čak ni izvješća o tome što je radila bilo koja inspekcija to da ne govorimo. Zaista je dobar primjer ovaj američki u kojemu sam predsjednik Obama, a bilo koji predsjednik, ajde sad je trenutno Obama aktualni, odlučuje o sudbini glavnog inspektora dakle nakon **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku, Davor Božinović. Nećete odgovoriti? Lidija Bagarić, replika. Na samom početku rekli ste da je za vas ovaj prijedlog zakona u biti veliki korak nazad. U biti moram reći da se ja u tome ipak ne bih složila, makar čestitam, svaka čast na koji način ste obrazložili većinu teza u vašoj raspravi. Ali ako pogledamo da smo proteklih 15 godina imali jedan paralelni sustav gdje je bila dobra namjera da se pod istu kapu stave sve inspekcije ali koja očito nije zaživjela. Ako u 15 godina nije zaživjela nijedan ministar ne želi inspekciju dati iz ministarstva kad je već ima pretpostavimo da ni neće. Prije 4 godine je vaša Vlada je 5 inspekcija iz Državnog inspektorata već preusmjerila na Ministarstvo poljoprivrede. Tako da očito sustav kao ovakav ne funkcionira. Da može bolje, naravno da uvijek može bolje. Spominjali ste zaostatke i da nije napravljena analiza. Napravljena je analiza i baš su ti zaostaci bili jako zabrinjavajući i utvrdilo se da veliki broj inspektora ne radi na terenu nego su voditelji odjela. A sad se zato želi smanjiti taj broj voditelja odjela, a da veći broj inspektora bude na terenu baš iz tog razloga da se smanji broj neriješenih predmeta. A vrijeme će pokazati koliko se u tome uspjelo. neovisnost je interesantna, da li Hrvatski sabor i kad politika općenito nešto bira kolika je tu neovisnost mislim da ćete se složiti da bi se oko toga dalo raspravljati. Evo, toliko. Hvala. **Zgrebec, Dragica Kolegice ja mislim da je stvarno odavna prošlo ali trebali bismo svi shvatiti to vrijeme vi ste vaša je Vlada ovo. Vi ste sad Vlada, vi sad imate Vladu. evo ovi ljudi ovdje ako pogledate rasprave pokušavamo pomoći, stvarno pokušavamo pomoći. Ja ću vam reći ministar Bauk kod rasprave o ukidanju Državnog inspektorata je sam u završnoj riječi kazao da će neke od tih stvari i preporuka uzeti u obzir. Nažalost nije, vjerojatno zbog toga što nije ni na čelu reforme državne i javne uprave ali dobro, to je jedno drugo pitanje. Nemojmo se iscrpljivati na ovim stvarima što je kazao gospodin Grubišić, stajanje u mjestu u današnje vrijeme je voženje unatrag. Hrvatska zato nema luksuz, nema više vremena. Ovo su stvari koje nisu velika filozofija. Može se unaprijediti. Ja nisam rekao da Sabor treba igrat ulogu izvršne vlasti ni nekoga imenovati, neka ga imenuje premijer ali onda će biti drugačije. onda će biti drugačije. Onda će i taj inspektor se osjetiti da ima snagu u odnosu na ministra. Potpuno je nezamislivo da u ovakvoj situaciji i kad uzmete u obzir cjelokupnu našu tradiciju da tamo jedan od službenika kad treba optužiti ili iznijeti primjedbu na razinu ministra da će on to učiniti, pogotovo kad on nije više obvezan to staviti na web site. Vi ste nešto skinuli sa web sitea za ovu raspravu, ali sutra vjerojatno neće toga Hvala lijepo. Poštovani kolega Božinović, ovaj proces rasformiranja državnog inspektorata obrazlaže se u svojoj suštini i potrebnom za poboljšanje toga procesa i toga posla i ostvarivanjem kvalitetnijih rezultata u tome dijelu državne službe. tom, u cijelom tom obrazloženju i u cijeloj toj nakani ustvari nedostaje je odgovor na pitanje a kako će se ostvariti taj cilj poboljšanja rezultata bivšeg državnog inspektorata i da li ovi zakonski prijedlozi ustvari stvarno i realno utječu na ono što je eventualno te rezultate umanjivalo, da li ovi zakonski prijedlozi donose ikakve standarde kojima će se novonastale inspekcijske službe prisiljavati i motivirati na veću učinkovitost, da li ovi prijedlozi donose ikakve standarde, ikakve mjere, instrumente koji će djelovati na povećanje profesionalnosti tih državnih službenika, na kriterije kojima će se mjeriti njihov rad i rezultati rada u tim pitanjima o kojima nažalost u ovim prijedlozima nema niti jedne riječi, ja bih onda eventualno prepoznala da postoje odgovori, prepoznala bih napor da se da se postignu bolji i kvalitetniji rada državnih inspektorata različitih oblika. Toga nažalost nema. A sama promjena forme bojim se je najmanje važna u cijelom tom procesu i upravo zato ovi prijedlozi i ovo o čemu danas raspravljamo neće bojim se dati svoje stvarne rezultate i zasigurno ste u pravu u svom pozivanju na sveobuhvatno reformu državnu pa onda budite u vremenu koji po poslovniku određeno. Odgovor na repliku Davor Božinović, izvolite kolega. **Božinović, Davor (HDZ)** Je, kolegice Dalić, upravo to. Ušteda ne može biti i i ovdje službeni predlagatelj nije odgovoran jer njemu je napisano tamo u tim smjernicama jedna od mjera ukidanja državnog inspektorata uff, a onda se kaže da bi bio učinkovitiji i upravo fali to, fali analiza, sve ovo što ste vi rekli, kako poboljšat rad? Kako platit te državne službenike i namještenike odnosno inspektore u ovom slučaju? Kako vrednovat njihov rad? Kako će napredovati u struci? A to kad bi se Vlada i predlagatelj i nositelj reformskih napora time bavio onda vjerujte mi ne bi izašao pred javnost sa jednom ad hoc mjerom i kazao to je reforma uprave nego bi izašao sa reformom državne i javne uprave jer bi time pokazao da zna smjer kojim se ide a to je onda sveobuhvatni pristup, a to je onda ono kad se dođe tu pred zastupnike i pred javnost i kaže se to je reforma a ne se šalju uz svo dužno poštovanje kolega zamjenici ili ministri da tu brane nešto što je zapravo prepisivanje, nema, dobro ste rekli, nema ničeg novog, ono što je bilo, što su bile zadaće inspektorata u Državnom inspektoratu sad su zadaće inspektora u ministarstvu, to je sve samo nije reforma. Hvala lijepa uvaženi kolega Božinoviću. Ako sam ja dobro razumio vašu raspravu vi ste se ustvari u svojem vapaju zalagali za sustav i za promišljene reforme državne a onda vjerojatno i javne uprave koje bi se morale dogoditi i čudite se ovakvom prijedlogu koji danas imamo prilike prilike raspravljati, koji je vrlo sličan onome o čemu smo govorili jučer i o čemu ćemo govoriti u narednim točkama a ovo je šlamperaj ove Vlade za koji naravno kolege iz Ministarstva gospodarstva su možda najmanje krivi. Međutim kad govorimo o sustavu i to me potaknulo tome da se javim. Ovim zakonom osim što se ništa novo nije dogodilo krši se i ono malo sustava što smo imali bez obzira kako bi kolege iz SDP-a željeli pokazati da je to drugačije. Prvo što mogu reći u obrazloženju zakona da se donosi po hitnom postupku govorite da bi se izbjegle pravne praznine i da vam je to razlog. Rekao sam jučer to uopće nije razlog za hitni postupak. A ovaj zakon vam je ako hoćete pravna praznina koja je nastala stupanjem na snagu Zakona o državnom inspektoratu 1.siječnja, danas je datum 23. Prema tome krpamo nešto zato jer nismo bili u stanju to napraviti do kraja. A najvažnije što sam vam želio reći, sustav, ovaj zakon je protivan Zakon o sustavu državne uprave i Zakonu o općem upravnom postupku koji smo pristupanjem EU morali usuglasiti sa pravilima EU jer jednom tijelu daje pravo da donosi rješenja i da onda u svom povjerenstvu imenovanom od Ministra odlučuje o žalbama na ta rješenja. To je nedopustivo. To je nedopustivo bilo u svim sustavima a kamoli sada u naprednom sustavu EU ali nažalost predlagatelji to ne žele čuti. **Božinović, Davor (HDZ)** Gospodine Mlakar vi ovu problematiku znate bolje od mene, a i u svojim istupima ste kritičniji od mene. Ja recimo u činjenici da je ovaj zakon barem o čemu je jučer bilo razgovora onih 18 zakona da su raspravljani 22.siječnja, da su stupili na snagu 1.siječnja ja nisam vidio veliki problem jer mi smo imali primjenu jedne odredbe od mjesec dana po zakonu koji je prestao važiti prije 6 godina. Tako da kada usporedite te dvije stvari ovo je stvarno … … Slažemo se ja mislim više-manje svi o svemu. Javnost je reagirala kaže se ovako onako, javnost je reagirala prema količini dostupnih i objašnjenih informacija toj istoj javnosti. Nema reforme bez uvjerljive komunikacijske strategije, bez ponavljanja onoga što se želi napraviti, nema reforme bez lidershipa. Mi ovo ne možemo opet spominjemo kolegu zamjenika koji je najmanje kriv, mi ovo ne možemo doživjeti kao reformu kada tu nema reformskog lidershipa koji stane iza toga i kaže evo to je to, to smo mi napravili. Možete očekivati to, to i to, neće biti lako. To nitko nije kazao, barem ne ovdje. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Uvaženi gospodine zamjeniče, kolegice i kolege. Kolega Boro Grubišić danas moram mu dati kompliment, ova komparacija između Državnog inspektorata i tisuću porcija pasulja me je stvarno oduševila. Moji svi komplimenti uvaženi kolega. U ime Kluba zastupnika HNS-a nekoliko riječi davajući svoj doprinos uštedi vremena bit ću kraći od dopuštenih 15 minuta. Ovo je ista tema kao i sinoć u sklopu one rasprave objedinjene od 18 zakona. ista tema koja će biti na sljedećoj objedinjenoj točci dnevnog reda, moram biti iskren pa priznati da ne mogu naći motiv bar ne za sada koji je motivirao kolege iz kluba HDZ-a da se suprotstave objedinjavanju i ove točke zajedno sa ostalih 8 točaka, ali naravno to je njihovo pravo o kojem se ne raspravlja detaljno. Puno se govorilo o neovisnosti inspektorata, bivšeg Državnog inspektorata i o velikom benefitu koji iz te formalne neovisnosti proizlazi. Ja sam znate došao iz obrtništva i čitav svoj život sam proveo među tim malim i srednjim poduzetnicima i danas kada me kao saborskog zastupnika sretnu 50% kritika na funkcioniranje ovog društva, ove države odnosi se upravo na dosadašnji rad inspekcijskih službi, a vjerojatno i recentni današnji. Kako je to u naravi funkcionirala ta neovisnost? Ta neovisnost je funkcionirala poprilici jednako koliko funkcionira neovisnost jedne od neovisnih institucija u ovom društvu koja je prije 2 dana pokrila poklopcem teću grijeha koji se otkrio prije 4, 5 dana jednom izjavom kako se dalo zeleno svjetlo. Priča koja neko možda pije vodu ja sam tu pomalo skeptičan. Kako je funkcionirala ta neovisnost u konkretnom slučaju Državnog inspektorata nikad nisam imao prilike doživjeti da u velikom trgovačkom centru velikih firmi, jakih firmi koje nisu baš previše akceptirale ili neke druge neovisne institucije zateknem da su upali inspektori Državnog inspektorata, blokirali blagajne i krenuli u posao. Ali sam imao prilike nazočiti da se to događalo obrtnicima i srednjim i manjim poduzetnicima u sektoru trgovine koji imaju 2 zaposlena, 5 zaposlenih, 10 zaposlenih koje se deralo po principu baš one koji dobro posluju, koji nešto plaćaju, prikazuju promet, prikazuju konkretnu aktivnost, njih se deralo po principu treba napuniti državni proračun. Veliki baš nisu bili pod udarcima neovisnih institucija, kolega Šuker iznosim svoje mišljenje u Hrvatskom saboru sukladno Poslovniku.

To je neka druga karakteristika HNS-a. U svakom slučaju stavljanje u ovu ili onu formu nije temeljna determinanta efikasnosti. U ovom će društvu institucije i službe biti efikasne kada odgovorni budu snosili konsekvence za učinjeno pogrešno i za ne učinjeno. A činjenica je da u 20 godina i više postojanja ove zemlje, taj imperativ i taj cilj nismo dosegnuli u formi neovisnosti ili ovisnosti. nemojmo formalizirati, pričajmo o istini i suštini stvari. Stavljanje inspektorata pod ingerenciju ministarstava vrlo jasno političke osobe koje svake 4 godine svoju vjerodostojnost testiraju pred biračima stavlja u poziciju da je nekom stalo da njihova služba radi, da bude efikasna i da posluje u skladu sa zakonom. Jer ministar kojem se sutra sa argumentima spočita da mu inspekcijske službe nisu radile ili da ih je zloupotrijebio je politički mrtav i kao što znate svi vi, ostaje na cesti. Politički a možda i egzistencijalno. I neće mu biti svejedno je li mu služba radi ili ne radi. Drugo, motiv ove ukupne reforme je između ostalog i odluka da se na taj način pokuša uštediti nešto sredstava a ja osobno ne znam i ne želim prognozirati koliko će to biti uspješno. Konkretno u slučaju prebacivanja u postojeće prostore i ukidanju najma u svakom pogledu ali i pitanje je koliko su te brojke bitke u ukupnom kontekstu državnih financija. On što je bitno je sljedeće, da ovako ustrojene inspekcijske službe pri svojim resornim ministarstvima odrade svoj posao i da se u ovoj zemlji kroz funkcioniranje nadzora i represije predviđeno kao funkcija inspektorata konačno počne uvoditi red. Činjenica je jedna, do sada Državni inspektorat nije polučio baš neke sjajne rezultate jel, samo za jedan primjer. Ako bi pogledali zapisnike koliko je taj Državni inspektorat puta napravio nadzor u prijavljenim frizerskim salonima? U odnosu na zapisnike koliko su puta pokušali suzbiti rad na crno koji se odvija iza zatvorenih vrata a svi znamo da je to istina. I svi znamo da ima rada na crno i u području mehaničarskog obrta, frizerskog obrta, u području ribarstva. Koliko je puta Državni inspektorat dok se nisu promijenili zakonski akti koje pokrivaju ribarstvo prije 6, 7 godina kada se konačno u nemoći da se to suzbije legalizirala prodaja ribe od ljudi koji zakonom nisu mogli izdati račun, dopunski ribolov. 14 tisuća registriranih dopunskih ribolovaca je jednim zakonom Republike Hrvatske imalo mogućnost da izlovljava ribu ne samo za osobne potrebe nego i za prodaju. Nije moglo izdati račun a moglo je prodati. A moglo je prodati. Moglo. Moglo je prodati. Koliko je Državni inspektorat detaljno kontrolirao takvu vrstu ekonomije u odnosu na one koji su plaćali i poreze i doprinose i mirovinsko i zdravstveno? Koliko je bio neovisan? Koliko je bio efikasan u kontekstu široke kontrole i koliko je bio neovisan kada se trebalo taknuti u one koji su vedrili i oblačili i vedre i oblače u dobroj mjeri danas? To je pitanje na koje mi moramo postići odgovor odgovor. Neovisni inspektor malo kome je polagao račune. Ovisni ministri kao šefovi ministarstava u okviru kojih će raditi ovi inspektorati polažu račune hrvatskim građanima svake 4 godine. Njihova uspješnost znači njihov opstanak na političkoj sceni, njihova neuspješnost znači njihov kraj. Ne samo njih nego i u dobroj mjeri i njihovih stranaka koje su delegirale u ministarstvo. Prema tome, ministri su preuzeli breme, bilo bi dobro da malo nakon konstantnog pesimizma koje se plasira u ovom Saboru, nakon stalnog prognoziranja crnih prognoza damo malo povjerenja ljudima koji u vrlo nezahvalnom vremenu obnašaju dužnost ministara i vode svoje resore. Hvala lijepa. Boro (HDSSB)** Hvala kolega Baranović. Naime, u odmah u prvoj rečenici ste me spomenuli pa sam bio ponukan odgovoriti replikom. Naime govorili ste o mom vojničkom grahu nazvali ste ga pasulj, možete i fažol, ali ja nisam rekao ni fažol ni pasulj nego vojnički grah aludirajući na ukupnost svih inspekcijskih službi da je dakle ta jedna ukupnost u kvaliteti rada svih službi inspekcijskih bolja nego li ovako rascjepkani inspektorat po ministarstvima. Ovdje u ovom polu bunkeru nisam baš dobro ni čuo svu vašu raspravu ali se sa mnogim stvarima slažem. Naime, vrlo često od strane inspekcije i inspekcija nastradali su mali. Imam prijatelja koji je otvorio suvremeno skladište građevinskog materijala i onda mu je došao inspektor i kaznio ga sa 10 tisuća kuna kazne zato što je zaboravio staviti na ulazu znak ograničenja brzine od 5km. Tolika brzina smije se postizati u samom skladištu. E on to nije stavio na ulaz i došla mu je kazna od 10 tisuća kuna. E sada ne znam, kako će sada biti gospodine Mlakar, ali evo vidjeti ćemo je li. Dakle, inspektori da bi bili neovisni, da bi bili učinkoviti teško, dakle teško je očekivati neovisnost i učinkovitost u situaciji kada one pripadaju ministarstvu. A kada je ministarstvo jedna od strana koju inspekcija treba nadzirati. Shvaćate o čemu govorim. Dakle, kada je ministarstvo jedna od stranaka u sporu inspekcijskom, sporu i nadzoru. Kako će onda oni biti potpuno neovisni i potpuno učinkoviti. O tome, a to sam prije rekao u jednoj replici kada se radilo o eksploataciji kamena u Slavonskom Brodu, odgovor je primjeren toru koji je obilježio na našim raspravama u Saboru i ovako na simpatičnu repliku kolege Grubišića će ići takav odgovor. Odista iskustvo svih nas koji smo prošli i Hrvatsku i onu bivšu vojsku, netko jednu, netko drugu, netko obadvije je da je taj grah kako ste vi rekli dobro ste me ispravili koji se kuha na veliko u većini slučajeva dobar ali ja vam moram reći da sam ja doživio u životu i probati grah koji se skuhao vrlo malom broju porcija a da je bio puno bolji od onog u velikom kazanu. Martina (HDZ)** Hvala lijepo. Pa u prirodi stvari ne mogu ništa se očitovati o ovom grahu ili pasulju. Međutim kolega Baranović, iz vaše rasprave ja sam zaključila da jedna od osobina Državnog inspektorata koja vas posebno zanima i kojoj pridajete posebnu pozornost jest jednako postupanje prema svim građanima i ja mislim da ste tu u pravu i da to svakoga i od nas ovdje, a mislim i svakoga u našoj državi, da je to jedan cilj koji bismo željeli ostvariti da državne službe na jednak način postupaju prema svima. E pa onda u ostvarenju toga cilja jedan od nezaobilaznih načina jest politička neovisnost državnih institucija i državnih službi i instrumenata kako je i na koji način je ta politička neovisnost ugrađena u institucijama kojima po definiciji na čelu stoji politički izabrana osoba. Odgovor na to pitanje davale su mnoge zemlje i uvijek otprilike na isti način, a to je da se onda državnim službenicima i državnim institucijama takvog tipa određuju jasni kriteriji profesionalnosti, načina izbora, javnih načina izbora tih službenika, procedure njihova izbora, procedure njihova smanjivanja i i tako bliže, kako bi se osiguralo jednako postupanje prema svima jer te su institucije između ostalog i sastavni dio ekonomskog života. Ovo za što se vi zalažete je ustvari jedan upravo suprotan pristup. Politička odgovornost jest naravno realna i događa se svake četiri godine, ali u međuvremenu zbiva se ekonomski život koji zahtijeva profesionalne, motivirane, učinkovite službenike čiji se rad vrednuje objektivno, a ne po političkoj volji politički odabrane osobe. Hvala Poštovana potpredsjednice hvala lijepa. Uvažena kolegice Dalić, vi ste postavili političku neovisnost kao conditio sine quanon uspješnosti rada inspekcije i drugih državnih institucija kojima smo davali političku neovisnost svo ovo vrijeme. Nisam primijetio baš fascinantne rezultate niti u suzbijanju kriminala, ni u suzbijanju korupcije, niti u suzbijanju odnosno represivnom djelovanju u ovoj sferi koja ne mora baš bit kaznena, može bit i prekršajna kad je u pitanju rad Državnog inspektorata. Nismo se baš proslavili u tom modelu politički neovisnih svo ovo vrijeme. A koliko su bili politički neovisni, znate Šibenik je mali grad, teško je stvoriti percepciju i jasnu sliku kad bi išli analizirat broj inspektora recimo u Zagrebu, ali moj grad je mali, svi se mi znamo, svi znamo tko je iz kojeg … ispao i kako i na koji način su se pojedine strukture službe slagale. Pa sa reference vaše stranke baš i nije zahvalno, nemojte se ljutiti, govoriti o politički neovisnim institucijama. Hvala lijepo. Kolega Baranoviću, isprovocirala me vaša konstatacija da ministar koji inspekciju stavi u svoju funkciju ili zloupotrijebi tu inspekciju on je politički mrtav. Pa hrvatska realnost, hrvatska stvarnost vas demantira. Imate slučajeve na prošlim izborima da u drugi krug izbora ulazi kandidat za gradonačelnika koji ima pravomoćnu presudu za zatvorsku kaznu. Prema tome, ne možemo pričat da je zloupotreba pozicije, toga je ako ičega je bilo do sada u praksi u Hrvatskoj onda je toga bilo.

i obrazlažete to, dajete neke argumente. Ja bih volio da vi vjerujete u njih, ali bojim se da ni vi sami ne vjerujete u te argumente koje ste iznesli. Ali ja ću vas podsjetit kako je to izgledalo sa fiskalizacijom. Sjetite se ovdje rasprava da li je netko ulazio u Konzum, da li je netko ulazio u bilo koju od tih velikih centara, a sjetite se kako je država zaštitila jednog običnog građanina u Zadru. Tako da to s tom podjelom, tom organizacijom baš i nema previše dodirnih točaka nego ako postavite sustav, ali sustav odgovornosti da onaj tko radi odgovara za ono što radi onda možemo očekivat neke rezultate. A na ovaj način da ćemo samo promijenit organizaciju i nešto veliku, što bi rekao kolega Grubišić podijelit na 20 malih novaca, od toga nema sreće. I ono što na kraju da vam je dosta konstantno pesimizma, pa ja vas pitam a gdje je razlog za optimizam.

što Bogu hvala evo dvije godine još nismo zabilježili jedan krupan slučaj kriminala i korupcije u najvišoj državnoj politici u ministarstvima. Ostavimo se prognoza kolega, prognoze mogu bit nezgodne i mogu se vratit kao bumerang, a bumerang kad vam se vrati, a niste spremni onda vas može pogodit u glavu. Dakle ja govorim o dosadašnjem radu ove Vlade, o naporima koje ova Vlada ulaže da bi brod ostao na površini. Konkretno, došla je s idejom da na ovaj način će inspekcijske službe efikasnije i jeftinije funkcionirat i dajmo šansu modelu da se pokaže. Neće trebati 6 godina da shvatimo je li rade ili ne rade kako treba, trebat će puno manje. Pa kad se pokaže da nešto ne valja onda dajmo sebi prostora i potrebe i odgovornosti da kritiziramo to kao saborski zastupnici. Hvala lijepa. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora, gospodine zamjeniče ministra, kolegice i kolege. Pa da ovo što se događa jučer popodne i danas popodne nije istinito, bilo bi smiješno, ovako je žalosno. Dakle, mi 30 zakona mijenjamo samo zbog toga što je Vlada odlučila promijeniti jedan zakon. Međutim, kako to radimo? Jučer zakoni, mijenjamo zakone koji su stupili na snagu 1. siječnja, danas mijenjamo zakone na jedan poprilično čudan način. Bilo bi logično da je išlo prvo ovih 8, 9 zakona kojim konstatiramo da nešto neće raditi Državni inspektorat nego nekakve inspekcije i da kao rezultat toga bude ovaj Zakon o gospodarskoj inspekciji, tako to rade oni koji znaju što rade. Međutim, u ovoj sabornici se vole koristiti teške riječi, voli se bacati blato prema političkim protivnicima a sebe se ne vidi. Dapače, ono što je loše kod njega to je divno i krasno. Kad se ukida jedna ovakva služba onda bi bilo logično da ima nekakvu analitičku podlogu što su oni dobro radili, što su loše radili i što će se u principu postići sa ovim novim ustrojem. Međutim, kolegice i kolege vi ako pogledate obrazloženje za ovih svih 30 zakona vama ključni i temeljni dokumenat za sve te, izmjenu tih zakona su fiskalne smjernice i projekcije koje je Vlada donijela 26.9. To je ključni dokumenat. U svim ovim zakonima osnovni razlog za izmjenu ovih zakona je taj dokumenat. Međutim, ako govorimo o smjernicama i fiskalnim projekcijama, onda bi bilo logično da u svakom tom zakonu piše koliko se novaca do sada trošilo, a koliko će se novaca sad trošiti. I onda kad onog kog to interesira zbroji te sve zakone, onda bi vidio da li on stvarno zadovoljava i u skladu je sa fiskalnim projekcijama ili to baš nije tako. Međutim, dakle nemate druge elementarne stvari. Treća elementarna stvar je zakon koji je usvojila ova Vlada, u stvari odluku o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustroju i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela sa danom 4. prosinac 2013. Imate vrlo interesantan članak 13. i članak 14. I ako se držite tog članka 13. i 14. onda bi bilo logično da isti dan na toj sjednici Vlade je bilo svih ovih 30 zakona. Zašto? Zato što ova odluka o ustrojstvu se direktno odnosi odnosi na te zakone i logična stvar kad se raspravi u Saboru ovaj zakon da sljedećih 30 točki dnevnog reda bi trebali biti ovi zakoni. Ali kažem sa svim ovim obrazloženjima reći meni netko da će postići neovisnost, da je to reforma vraćate se na nešto što je bilo ne znam kad je naprosto smiješno. Jer ako idete određene promjene onda kažete idemo u promjene zbog toga, toga i toga. Nisu se postigli rezultati u tome ti, ti i ti. Želimo postići to, to i to. Međutim, vi toga nigdje tu nemate. Imate šturo obrazloženje. Imate isplatu plaća u prvom mjesecu. Meni nije jasno iz kojih sredstava i na temelju čega. Jer ako još uvijek u svim ovim zakonima stoji da poslove po ovih 30 zakona obavlja Državni inspektorat, a Državni inspektorat od prvoga ne postoji. Znači nema niti pozicije u proračunu. Ovi ljudi ne znam na temelju čega je inspektor u ribarstvu na temelju nekakve odluke Vlade mogao raditi inspekcije ako zakonom nije rečeno da to sad radi inspektor ribarstva ili netko od ovih 6, 7 inspekcija koje se ustrojavaju temeljem ovog zakona. Znate zašto ovo govorim. Pa to govorim iz razloga nije ovo prvi mjesec ove Vlade pa mi smo shvatili da ćemo nešto promijeniti pa mi to idemo promijeniti nego ova Vlada je već dvije godine na vlasti. I bilo je logično da su ovi svi zakoni doneseni prošle godine u 10 mjesecu ako su u 9 mjesecu donesene fiskalne smjernice i da svi oni koji trebaju sudjelovati u ovom procesu se pripreme na ovo. I možemo se mi složiti i ne složiti da to je dobro ili nije dobro. Ja se sjećam ukidanja i financijske policije. Netko je ukinuo iz čistog hira, pa se ponovo osnovala, pa je imala opet neke rezultate, pa je opet netko došao i opet je ukinuo ali bez obrazloženja. Tako je ista priča sa tim Državnim inspektoratom. Ono što je ključno kod represivnih aparata u ovoj državi, a sve inspekcije su represivni aparati to je njihova neovisnost. To je odmicanje politike od njihovog rada i to je ključ svega. A jedini koji može odmaknuti politiku od represivnog aparata je ovaj Visoki dom. Visoki dom je jedini koji na određeni način sa svojim raspravama može zaštititi te ljude da rade svoj posao. Ili ako pogledate kako se ovdje predviđaju riješiti žalbe hrvatskih građana i žalbe hrvatskih poduzetnika. Ne radi se tu o žalbama 100 ili 100 ili 200 ljudi. Vi kad pogledate koliko imate trgovačkih društava, koliko imate obrtnika, koliko imate niz drugih djelatnosti to je nekoliko stotina tisuća pravnih subjekata, dakle hrvatskih građana i trgovačkih društava koji tangiraju te žalbe. Ministar će imenovati povjerenstvo od 3 člana i 3 zamjenika i to povjerenstvo će odlučivati o žalbama. Pa zar vi stvarno mislite da će na žalbe ovih 6 inspekcija, zapravo na njihov rad biti samo nekoliko stotina žalbi u jednoj godini i da će to moći riješiti povjerenstvo. Sastat će se s vremena na vrijeme, naprosto nemoguće. Međutim, zaboravili smo svi nešto i od toga ne možemo pobjeći, a to je osobni ego ljudi koji rade taj posao. I vi nekada zbog osobnog ega vam …/Govornik se ne razumije./… niz problema, sukoba prilikom same inspekcije. Taj problem ne može rješavati Povjerenstvo koje imenuje ministar, ne može. Zašto vam to govorim? Pa govorim iz nekakvog osobnog iskustva. Ministarstvo financija u sklopu ministarstva ima poseban odjel za drugostupanjski postupak. Dakle, to je čelni čovjek koji je bio u rangu ministra i bio je potpuno neovisan imaju tisuće i tisuće žalbi. Ne, mi ovdje idemo sa povjerenstvom koje će se sastajati, ja ne znam koliko jedanput u tjednu, jedanput u tri mjeseca. Druga stvar, ti ljudi u povjerenstvu moraju biti stručniji sa daleko većim iskustvom od onih koji provode inspekciju. Zašto? Pa zato što svaka žalba iziskuje složeniji posao od utvrđivanja i pisanja zapisnika. To su činjenice, kolegice i kolege. s čim se mi ovdje bakćemo? Sa političkim prepucavanjima. Sutra ćemo mi ili netko od naših se naći u situaciji da ga je ova inspekcija neopravdano da tako kažem klepnula po džepu. I onda dobivate ovu situaciju kadija te tuži, kadija te sudi. Da li je to korak naprijed? Nije. Ali da smo napravili jednu analitičku podlogu što je bilo dobro, kolegica Bagarić je lijepo skinula što Državni inspektorat ne radi. Pa to su oni napisali da to nije njihov posao i svi znamo da raznorazna ministarstva imaju svoje inspekcije, ali Državni inspektorat je dobio neke poslove koji su koliko toliko srodni prije svega u dva ministarstva, Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo gospodarstva i jedan dio radnog zakonodavstva. Dakle, koliko toliko srodni i to je držao Državni inspektorat. I mi sada bez takve analize, bez takve podloge, bez konstatacije da se nešto nije dobro radilo ukidamo Državni inspektorat i vraćamo se na nešto što je bilo prije ali je sad sasvim drugačije. Sa praktički 5 ispostava jer Varaždin je zbog koalicijskog sporazuma morao dobiti ispostavu, međutim postavlja se pitanje iskreno govoreći što je sa Istrom tu? Da li je za cijelu Dalmaciju dovoljno da centar bude Split? O tom potom. Ali kažem, to su sve stvari koje mogu biti predmet političkog prepucavanja. Međutim, da smo išli sa nekakvim analitičkim podlogama koliko je bilo kontrola, a dobro znate kolegice i kolege da u ljetnim mjesecima i financijske inspekcije i Državni inspektorat su najveći dio snaga iz kontinenta povlačile na obalu jer je tamo normalna stvar najveća dinamika, najveća gospodarska aktivnost da se kontrolira. Dakle, sve su to činjenice od kojih mi ne možemo pobjeći i činjenice kojih se naprosto treba držati kad donosimo zakone. Međutim, kad govorimo da su ovo reformski zakoni onda reforma mora imati svoj cilj, reforma mora biti mjerljiva. A vi ovdje nemate nitijedan parametar po kojem bi mjerili da li je ta reforma uspjela ili ta reforma nije uspjela. Opet se igramo, ukidamo nešto što su prethodnici napravili pa će opet doći neka druga politička opcija pa će ona sve svoje napraviti umjesto da gradimo sustav. Da eliminiramo ono što je loše, a da iz tih inspekcijskih nalaza vidimo ono što je loše zakonsko rješenje i da temeljem toga mijenjamo zakone onda bi to bila prava stvar. Međutim nažalost, mi se ne bavimo s tim. Mi nešto mijenjamo samo zbog toga što je to napravila nekakva politička opcija bez obzira da li je to dobro ili nije. Ali ponavljam, kolegice i kolege, sramota je za ovaj Visoki dom, i s tim ću završiti, za nas je ovdje zastupnike bez obzira kojoj političkoj opciji pripadamo za nas je sramota ovih 30 zakona.

Zahvaljujem se gospođo potpredsjednice. Pa evo na početku prvo na neki način ako sam dobro primijetila ste ismijali logiku redoslijeda zakona, da je prvo Zakon o Gospodarskoj inspekciji pa ovo. Meni logika baš ne govori tako jer zakon predviđa određene inspekcije na koje se poslije ovi drugi zakoni moraju pozvati ako ne postoji Zakon o Gospodarskoj inspekciji znači na što će se onda? Ali dobro, tehnički dio. Drugi dio na koji bih nešto rekla u raspravi ste spomenuli da se inspekcija odnosi na obrte i trgovačka društva, a stalno govorimo o problemu neovisnosti. I onda paralelno s tim govorite da će inspekcija kontrolirati ministra. ne razumijem, ako se inspekcija odnosi na obrte i trgovačka društva, ministarstvo je tijelo koje predlaže zakone zadužene za provedbe zakona i logično je da onda i inspekcija bude unutar toga ministarstva. Ja osobno ne vidim problem ako se unutar ministarstva imenuje

ne razumije se./… koji su tzv. vezani lančani zakoni. Dakle, odlukom Vlade ukida se Državni inspektorat. U svim zakonima gdje se spominje Državni inspektorat se miče Državni inspektorat i pišu se neka nova imena. A ovaj zakon o kojem mi raspravljamo regulira kako će ta nova imena biti organizirana u Ministarstvu gospodarstva. Dakle, dok mi nismo konstatirali u lex specialis zakonima da će to raditi netko drugi umjesto Državnog inspektorata nismo mogli konstatirati da će to raditi nekakve gospodarske inspekcije. Dakle, toliko o redoslijedu. A očigledno niste dobro razumjeli kad sam govorio o neovisnosti inspektora. Ja nisam rekao da će inspekcija kontrolirati ministra, nego inspekcija kontrolira provedbu zakona. Svaki inspektor treba imati dozu samostalnosti i ne političkog ili bilo kakvog pritiska. I dakle, to je bit neovisnosti da on radi samostalno, temeljem savjesti i svog stručnog zakona da radi svoj posao. A svi nedostaci koje ti inspektori otkriju na terenu su nam mjerilo da li nam je zakon jasan, dobar i provediv ili nam ne valja. I kad bi mi na takav način mjerili svoje zakonodavstvo uz one fiskalne, procjenu fiskalne učinkovitosti onda vjerojatno se ne bi bavili na ovakav način zakonima nego na drugi način. Jer ponavljam, vi ćete vidjeti Zakon o fiskalnoj odgovornosti o njemu ćemo raspravljati vjerojatno sljedeći tjedan, svaki zakon naprosto morat će zbog pravila koja su nam nametnuli oni gdje uzimamo zajednička sredstva tj. EU morat će napraviti procjenu utjecaja zakona na ovaj ili A to ne možete napraviti drugačije nego iz inspekcijskih nalaza kad vidite koje se greške pojavljuju. I onda jasno se mora zakon mijenjati. A zato inspektor mora biti neovisan, a osobito u slučaju drugostupanjskog postupka tu mora biti maksimalna neovisnost. Hvala gospođo potpredsjednice. Pa eto kolega Šuker rekli ste nije logično kako se mijenja ovaj zakon i 30 drugih zakona u paketu. Ja mislim suprotno, da je upravo vrlo logično kako na ovaj način mijenjaju ovaj zakon upravo iz razloga što nisu postupili na onaj način i pristupili ovom poslu na onaj način kako je to u svojoj raspravi detaljno obrazložio kolega Božinović. Ovdje se govori da se kreće u promjenu ovog zakona. Prema smjernicama ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2014.-2016.i mjera za smanjenje deficita i transformacije državnog inspektorata koji više ne djeluje, ne postoji valjda od 1.siječnja 2014. bi trebalo vidjeti i na koji način će se smanjiti taj deficit i racionalizirati svi ti troškovi kad ovdje u obrazloženju pište da će sve djelatnike, službenike, namještenike i sve ostale ustrojbene jedinice prema članku 8.kao područne jedinice ostat i u Rijeci i u Zagrebu, Splitu, Osijeku, Varaždinu pa se sad postavlja pitanje logičnosti i nelogičnosti. Mislim da je vrlo logično što na ovaj način idu u promjenu ovog zakona imajući u vidu na koji način smo u svega šest mjeseci mijenjali jedan zakon dva puta pa čak i pokrenuli nekakve ustavne promjene zbog njega. Mislim da ova vaša rečenica dal će se postići neovisnost sugerira upravo na suprotno da će se postići ovisnost i ovo isključivo politička stvar i mislim da inspekcije na ovaj način će itekako biti politički kontrolirane, motivirane a posljedice bit dalekosežne po svih nas. Evo hvala. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Kolega Klarić, dakle kad bi u svim zakonima bilo napisano koliko će koštati ovaj novi ustroj i kad bi mi iz svega toga vidjeli kolika je razlika između ukupnih troškova državnog inspektorata i ovoga svega skupa mogli bi govorit o uštedi. usto nemate niti analitičku ocjenu kako je radio taj bivši državni inspektorat, ali gledajte vrlo interesantno politički vam baš ne pašu oni koji su na čelu tog državnog inspektorata i njihovih podružnica i vi bi ih htjeli maknuti, kako ćete ih drugačije maknuti nego da ih restrukturirajte, da kažete da to ne ide tako nego ovako pa ih podijelite jednostavno, pometete kompletno čelom garnituru i stavite svoje ljude. To se nije napravilo samo u državnom inspektoratu, to se napravilo u svim praktički službama jer to je bio jedini način da eliminirate ljude koji iza sebe imaju ipak nekakve rezultate rada. Možda su mogli biti bolji, možda jesu ali ovakav jedan nemošt način na koji je ovo napravljeno me jednostavno upućuje da je to jedini razlog za to, jer ako već hoćeš biti frajer pa nešto ovako napraviti onda to napravi onak kako se to šika, kaj ne, da baš se to ne vidi iz aviona zašto se to radi. Tomislav (SDP)** Hvala potpredsjednice. Kolega Šuker, u ovoj jednoj vrlo kratkoj replici pokušat ću se osvrnut na ovaj dio čisto na onoga što ste vi spominjali a to je razlozi zapravo promjene ovim zakonskim rješenjem. Puno stvari bih, ja bih se složio s vama kada bi sve bilo u redu, kada bi državni inspektorat obavio svoj posao. Ono što je kolegica Bagarić a vi ste to naglasili rekla što sam državni inspektorat govori a što su glavne poteškoće u radu je zapravo nedostatak koordinacije između pojedinih ministarstava i zbog toga ima i 50 tisuća neriješenih predmeta i tu bi ja na tragu onoga što je kolega Baranović rekao složio se s njim da učinkovitiji rad će zapravo biti postignut ako ministarstvo stoji iza svakog pojedinog inspektora u nadležnosti koju ono ima. Na taj način mislim da bi se puno stvari puno riješilo u onoj misiji, viziji zapravo inspektorata koji on ima a to je ili inspektora a to je prije svega poštivanje zakona, zakonskih propisa, evo hvala. Kolega Žagar, ja bi se složio s vama da u materijalima kao osnov za sve ove promjene ne stoje fiskalne projekcije nego broj neriješenih predmeta. Međutim u upravi imate jednu vrlo interesantnu stvar, što u inspekcijskim službama znači neriješen predmet, jer u inspekcijskim službama neriješen predmet je jedino nalog za inspekciju pa ga netko nije izvršio. Znači ovdje je moralo u obrazloženju stajati da je netko izdao recimo tisuću naloga za kontrolu, a da je izvršeno njih samo sto. Jer u onom trenutku kad inspektor napravi zapisnik i ako se na njega stranka ne žali, to je završen predmet to nije ne završen predmet, da li je kazna naplaćena ili nenaplaćena po tom zapisniku, to je drugi par cipela. Prema tome uprava je poprilično komplicirana i složena i treba je poznavati. Prema tome, reći da je bilo puno nezavršenih predmeta, šta to znači, da su ostali poluzavršeni zapisnici? Ne može biti poluzavršen zapisnik ako je netko otišao u kontrolu ali onda to neka stoji ovdje pa ćemo znati da u državnom inspektoratu ima toliko i toliko recimo drugostupanjskih predmeta koji nije riješio drugi stupanj, zbog toga drugi stupanj će biti drugačije organiziran i nemam ja ništa protiv toga. Pravo je onoga koji je na vlasti da organizira službu kako mu paše i kako misli da će biti efikasnije, a daj mi ponudi nekakve argumente da možda ja sumnjam u to, pa ću biti suzdržan ali nakon godinu il dvije ću te moć pitat, pa dobro čekaj malo, rezultati rada ti baš nisu takvi. Međutim kad vi toga nemate, nego kažete da vam je jedini razlog za ovo sve skupa fiskalne projekcije onda mi još usput ne napišete koliko bu to sve skupa koštalo, a kako očekujete da onda mi to vjerujemo? Dakle, radi se o tome isključivo, mislim možemo oko organizacijskog oblika prepucavati, logična stvar, više ljudi, više načina organizacija i da nije tako vjerojatno bi još uvijek negdje na drveću bili i daj Bože da ima više ideja, replika. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Ja bih nastavio odmah za gospodinom Šukerom, iako je replika njemu, dakle fiskalne projekcije koje nisu obrazložene razlozi su uz reformu javne uprave razlozi su u obrazloženju barem ovog materijala za ovakvu promjenu odnosno ukidanje državnog inspektorata. Ukidanje državnog inspektorata na način da se njegovi dijelovi pripajaju određenim ministarstvima zapravo se možemo slobodno reći gubi neovisnost tih inspektorata jer ukoliko je ponavljam ponovo, već po treći put samo ministarstvo ili ministar ili netko iz ministarstva stranka u postupku inspekcijskom, kako će taj inspektorat koji je pri tom ministarstvu donositi odluku ili bilo kojem drugom. Vrlo teško. Drugostupanjski postupak je postupak kod povjerenstva koje imenuje ministar. Kako stranka u postupku uopće kod takvog jednog nadzora može očekivati pravičnost, pravednost ili ne znam ni ja što u takvom postupku u kojemu je jedna od strana samo ministarstvo? Ajde kako? Podržavam zapravo ovu vašu raspravu upravo u tom smislu da se gubi veliki dio neovisnosti inspekcije, Odgovor na repliku, Ivan Šuker. i reći im nalog vi idete tu i tu. Dakle tih 6 inspekcija ili 7, koliko ih je ovdje pobrojano, 8, nije bitno ili onih jučer 18 kod kolege Jakovine, mora imati nekog čovjeka, prvog u ministarstvu koji će slagati nekakvu priču kako to treba raditi, a isto tako i po nekakvim ispostavama kako će biti organizirano opet mora biti netko tko će to sve skupa slagati. Sad gledajte, umjesto glavnog državnog inspektora i njegovih 4, 5 pomoćnika vi ćete sada za ovih, koliko smo mi promijenili pitaj Boga, 28, 27 zakona, dobiti u svakom ministarstvu 28 šefova inspekcija. Pa ćete vjerojatno dobiti njihovih 28 puta 2 zamjenika. Pa ćete onda dobiti isto toliko šefova jer ovdje idu specijalizirane inspekcije, nema tu više zafrkancije da će baš svatko kontrolirati svašta. Po ispostavama opet ćete imati šefa i šefovog zamjenika. E sad neka meni netko kaže kad se sve to skupa zbroji jel to više, jel to manje? Zašto sam govorio o drugostupanjskom? Drugi stupanj naprosto mora u datom momentu reći i tom inspektoru sa velikim egom i velikom ministru da to što je napravljeno i što se želi nekome reći da nije radio u pravu, da nije baš tako nego da je taj radio po zakonu i da ako hoćemo to napraviti da treba promijeniti zakon. To je smisao drugog stupnja je praktički rasterećenje sudova u Hrvatskoj jer ako se problem ne riješi na drugom stupnju, praktički ide na upravni postupak i do Vrhovnog suda možemo tome nemojmo misliti da ove službe su baš tako bezveze. I zato ako se i za išta mi u ovom Visokom domu trebamo zalagati, trebamo se zalagati za neovisne represivne službe, da odgovaraju ovdje, ali isto tako da njima nitko ništa ne naređuje što da rade i kako da rade. Branko (HDZ)** Zahvaljujem se gospođo potpredsjednice. Kolega Šuker, spomenuli ste dvije ključne riječi, neovisnost i gradnja sustava. Da dogradnje sustava neće biti ništa, Vlada je pokazala na samome startu prije dvije godine, podsjetit ću vas pa i sve nas ovdje koji smo sada da je istom takvom odlukom pera smijenjeno 162, čini mi se načelnika uprava i na taj način je sustav obezglavljen. Evo, znači to je jedan od primjera na koji način se je startalo i dalo do znanja u kojem pravcu će se ići. Odgovor na repliku, Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Da, kolega Kutija, ja sam rekao kad želite izvršiti kadrovske promjene, a tim ljudima koji trenutno obnašaju dužnosti nemate valjanih razloga da ih smijenite, a to znači da rezultati nisu loši, onda idete na reorganizaciju. Jer vi kad osnujete novo tijelo, onda je logična stvar pa možete raspisati natječaj da ćete imenovati onoga tko Jer gledajte, ovdje vi baš nemate nekakvih čvrstih okvira osim obrazovnog stupnja, obrazovnog. Nemate čvrstih okvira, a to je radno iskustvo. Ključ za inspekcijske poslove je radno iskustvo. Dakle, ljudi koji nemaju radnog iskustva u struci nemaju biti inspektori. Nakon toga moraju proći naobrazbu. Jer gledajte, zapisnik treba napraviti u konstataciji da se po zakonu nešto ne radi, vi se morate pozvati na članak i reći temeljem članka toga, toga, nekada se zna pobrojati 10, 15, to je onaj koji je prekršio, ne koji je napravio grešku. Znači, ti ljudi moraju imati posebnu izobrazbu i nemojmo se zavaravati. Zato mene smeta kad danas u ovom Saboru se olako raspravlja o tim ljudima i baca se blato na te ljude. Nije ni tim ljudima ugodno uopće raditi. Prema tome, nekada ti ljudi utvrđuju i milijunske, a da ne govorim rudarski inspektori. Vi dobro znate šljunčarenje i slične stvari koje su se događale u Hrvatskoj i što se dogodilo pročelniku za gospodarstvo Zagrebačke županije '98. godine kad smo … /Govornik se ne razumije./ … pa se izokretala nekoliko puta. Prema tome nije to ugodan posao i zato da ni mi kao narodni zastupnici nije dobro da na takav način raspravljamo. Mi bi njima trebali biti oslonac da rade pošteno svoj posao, a ako mi raspravljamo na ovakav način, mi njima nismo oslonac. Pa bez obzira dal će to biti organizirano ovako i onako. Dakle ja svoju raspravu želim gledati na takav način, a ne kao HDZ-ovac ili kao SDP-ovac. Dakle, ti ljudi u nama trebaju vidjeti oslonac koji će im dati podršku da pošteno rade svoj posao i da na njih nitko ne vrši pritisak. Jer kažem, utvrditi nekome 10 milijunski i više obveze prema državi, nije baš lak posao. Hvala. Zaključujem raspravu. O prijedlogu zakona glasat ćemo kasnije.